je glasalo – 16, protiv - niko, uzdržanih nema, nije glasalo 146 poslanika.Konstatujem da nije prihvaćen predlog.Narodni poslanik Marko Đurišić, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti u vezi sa rušenjem objekata u Beogradu, u delu grada poznat kao Savamala, 25. aprila 2016. godine.Izvolite. **Marko Đurišić** Hvala.Poštovana predsednice, kolege poslanici, puno je razloga za formiranje ovog anketnog odbora i kolega Balša Božović ima sličnu inicijativu kao što je inicijativa moje poslaničke grupe, a to je da, s obzirom da evo skoro već šest meseci institucije sistema, kako to govorimo, ne rade svoj posao i javnost ne dobija odgovor o tome šta se dešavalo u noći između 24. i 25. aprila ove godine, u Savamaloj i kako je na nekoliko sati država Srbija na toj teritoriji prestala da postoji, mislimo da je onda odgovor da se u Skupštini Srbije formira anketni odbor koji bi dao odgovor na ta pitanja.Omiljeni mislilac, sociolog našeg predsednika Vlade, sociolog Maks Veber, dao je definiciju države kao ljudske zajednice koja polaže pravo na monopol fizičke sile.Ono sile.Ono što je naše pitanje i suština na koje želimo da dobijemo odgovor, ko se to odrekao države i njenog jedinstvenog monopola na silu u toj noći i dao pravo nekim ljudima da primenjuju silu nad državljanima, građanima Republike Srbije?Ako je to moglo da se desi tada, bez kazne, onda je samo pitanje kada će se to desiti ponovo i zato mislimo da je ovo pitanje vrlo važno i da na njega moramo da dobijemo odgovor. Šest meseci imamo ćutanja institucija sistema.Mi smo podneli ovaj predlog 6. juna, dva dana pre nego što je predsednik Vlade, a tada mandatar ili tehnički premijer, ne znam ni ja kako da tu funkciju u tom trenutku pravilno definišem, rekao da je za rušenje u Savamaloj odgovoran vrh gradske vlasti. Znači, od tada je prošlo četiri meseca. Mi to pitanje nismo stavili u predlog o formiranju ovog anketnog odbora, ali sasvim je sigurno da je to ključno pitanje da li je premijer saslušan od strane tužioca, s obzirom da je imao saznanja o izvršenju krivičnog dela i rekao tužiocu svoja saznanja za koja je tada javnosti rekao da ima čvrsta saznanja da je pre toga imao neke sumnje sumnje i sporedna saznanja, ali da u tom trenutku, kada govori i obraća se građanima, da je odgovoran vrh gradske vlasti, onda ima tačna saznanja ko je i zbog čega odgovoran.Da li je, između ostalih pitanja, a pitanje na koje tražimo je da li je predsednik Vlade saslušan od strane tužioca kako bi dao odgovor ko je iz vrha gradske vlasti odgovoran za rušenje u Savamaloj? Hvala.

onim Predlogom Zakona o izboru narodnih poslanika i tiče se takođe promene u tome da se zabranjuje, odnosno izuzima mogućnost komercijalnog reklamiranja političkih stranaka i drugih podnosioca izbornih lista na izborima.Ja sam rekao glavne argumente za to, ali mogu da ih ponovim. Glavni argumenti su da se na taj način favorizuje vladajuća stranka, koja god da je u tom trenutku, koja na legalan i nelegalan način troši narodne pare, novac građana Srbije iz budžeta za maksimalno estetski neprihvatljivo, moralno neprihvatljivo reklamiranje svojih političkih ideja, ciljeva i programa, a time se u loš, negativan, podređen položaj stavljaju drugi predlagači.Naravno da to ne uspeva uvek da odredi izbornu volju građana. Naravno da se dešava i obrnuto, oni koji su uložili desetine miliona izgube izbore i to će se dešavati i u budućnosti. Ali, generalno, nije ovde pitanje kako će i šta će biti sa političkim strankama, sa njihovim liderima i sa onima koji loše glume u tim spotovima, nego je pitanje šta je sa narodnim parama.Troši se ogroman novac i iz budžeta, i direktno i indirektno i zakonito, ponavljam, i nezakonito. To su pare koje su mnogo veće nego što je, recimo, ušteda od onog smanjivanja novca lokalnim samoupravama koje ste izglasali pre sedam dana, a sa tim parama može da se napravi puno toga, pre svega, da se deca ne leče sms porukama. To je osnovna stvar koju trebamo. Znači, nije to humanost, to je sramota za jednu državu, da imamo reklame na televiziji, koje su naravno besplatne, ali ipak pozivaju građane da se deca od teških bolesti leče humanošću koja se pokazuje kroz sms poruke, a sa druge strane se desetine miliona evra troše na reklamiranje javnih preduzeća, što je u stvari reklamiranje stranke koje ih vode i na političke stranke u okviru kampanje.Ako uporedite ta dva iznosa, apsolutno bi bilo dovoljno para za lečenje svih bolesnika i dece i starijih od svih bolesti koje su neizlečive u zdravstvenim ustanovama u Srbiji. Prema tome, to je suština mog predloga, a mislim da je obrazloženje vrlo jasno. Konačno, u polovini država EU to je zakon, znači, nema komercijalnog reklamiranja političkih stranaka nikad.

Ovim predlogom, koji je bio predložen pre poslednjih izbora, menja se član 11. Zakona o Vladi i naslov iznad njega, i sada oni treba da glase – Zdravstvena sposobnost zarez, nespojivost i sukob interesa; član 11. pre izbora Vlade, svaki predloženi član Vlade mora Narodnoj da dostavi lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za zasnivanje radnog odnosa u državnim organima; član Vlade ne može biti ni na jednoj drugoj javnoj funkciji u državnom organu, itd.Šta je promena? Promena je u tome da je neophodna zdravstvena provera zdravstvene sposobnosti budućih članova Vlade za funkcije, naporne funkcije koje ih očekuju.Ponavljam, u političkoj praksi Srbije to je već bilo prisutno 2001. godine kada su kandidati za prvu demokratsku Vladu Zorana Đinđića bili podvrgnuti lekarskom pregledu na mestu koje je referentno za to, a to je VMA.To nije nikakav specijalni pregled. To je pregled koji je isti takav kroz koji prolaze svi ljudi koji žele da se zaposle u rad u državnim organima sa malo povišenom odgovornošću, to znači od portira pa nadalje.Prema tome, mislim da tu ne treba sačekati ovaj zakon na način kako je on dočekan sa tim da je to pokušaj vređanja ili ne znam šta da je. Naprotiv, to je minimalna stvar, da su se takve stvari desile, ne bi nam se desila, recimo, ova situacija koja je posledica jednog nenormalnog ponašanja vlasti. Kaže - Privredni sud u Kraljevu, rešenjem to i to, upisao izmenu – briše se osnovna škola „Rastko Nemanjić Sava“, Dojeviće, i na tom mestu se upisuje osnovna škola „Kalifa Binzaid Al Nahtjan“, pa onda to isto na engleskom, sa sedištem u Dojeviću. je to dokaz tolerancije? Ja sam siguran da se i naši prijatelji Bošnjaci ne mogu složiti s tim da je brisanje Svetog Save iz naziva jedne škole i da se to menja imenom ne znam kog vladara ne znam koje države, ne znam ni da li je živ, da li je mrtav. Po starom zakonu niste mogli da dajete imena živih ljudi školama, ulicama i tako nečemu. Naravno da je trebalo da se pokaže tolerancija na neki drugi način, da se napravi nova škola u susednom selu, u selu pored toga, ta škola dobije ime nekog zaslužnog Bošnjaka iz tog kraja, a ne da se Sveti Sava briše, tako piše – briše se Sveti Sava.Zato treba da se ide na pregled, jer onaj ko pokušava da briše Svetog Savu ili nekog drugog velikog čoveka sa ovih prostora, bez obzira na naciju, taj nije normalan i taj ne može da bude u vlasti.

koje su dovele do helikopterske nesreće u kojoj je život izgubilo sedam osoba.Izvolite. **Gordana Čomić** Zahvaljujem.Trinaestog marta 2015. godine sedam ljudi je izgubilo život u spasilačkoj misiji helikopter, koji se završio tragedijom i rušenjem letilice u blizini aerodroma „Nikola Tesla“ u Beogradu.Zašto anketni odbor? Zato da se utvrdi odgovornost i sve okolnosti koje su dovele i do odlučivanja o spasilačkoj misiji, a onda i do tragičnog kraja i nestanka sedam ljudi.Dve komisije Vojske Srbije i, kako sada ovih dana saznajemo, nikad zaista početa tužilačka istraga o ovom slučaju, sadržaj ovog izveštaja, dovoljan su razlog da kad ih pročitamo vidimo da nam je neophodan anketni odbor sastavljen od po jednog narodnog poslanika iz svake poslaničke grupe, koji bi utvrdio ko je obavestio bivšeg ministra odbrane Bratislava Gašića da je potrebno pokrenuti spasilačku misiju.Ko ga je obavestio? Tog podatka nigde nema. Pokušano je da se sakrije i ko je od zamenika tužilaca, i kako, i dokle, vodio istragu. Nažalost, sada svedočimo da kada jednom počnete da se rugate vladavini prava, onda tome nema kraja, a šteta je zajednička uvek.Dakle, ko ga je obavestio? Od koga je dobio informaciju? Po izveštajima znamo da nije poštovana pisana subordinacija, da je ministar Gašić naredbe o pokretanju spasilačke misije dao usmeno.Oktobra 2015. godine dva generala Vojske Srbije, generali Bandić i Živak, kažnjeni su disciplinskim merama. Verovatno bi bili kažnjeni i marta 2015. godine da su odbili usmene naredbe ministra, jer svi znaju da je takva vrsta naredbe morala biti pismena.

klevetanjem i sramoćenjem Omera Mehića, objašnjavanjem da je uzrok helikopterske nesreće u tome što je bio pijan?Ja ne znam koliki moralni deficit morate da imate pa da pristanete na takvu kampanju i na takve poruke - koristi ovo, tako smo se dogovorili. Ne mogu ni da zamislim da li takvi ljudi mirno spavaju. Verovatno mirno spavaju. Verovatno im ništa ne fali, ali mislim da niko od nas nema prava da mirno spava, a da se ne donese zajednička odluka o tome da se utvrde sve okolnosti.Ko je obavestio ministra Gašića? Odakle mu informacija da je bebi bilo gde potrebna pomoć? Ko je menjao plan leta? Da li je bilo komunikacije privatnim telekomunikacionim uređajima u helikopteru? Dok to ne utvrdimo neće biti dobro ni za koga. Hvala vam. **Veroljub Arsić** Zahvaljujem.Stavljam na glasanje ovaj predlog.Molim

predlog.Narodni poslanik Marko Đurišić, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o kulturi, koji je podneo Narodnoj skupštini 16. septembra 2016. godine.Da li narodni poslanik Marko Đurišić, želi reč? (Da.)Izvolite. Hvala.Poštovani predsedavajući, poštovane kolege narodni poslanici, nažalost ne i javnosti, pošto je danas javnost isključena iz našeg rada, želim da skrenem vašu pažnju na nekoliko zakonskih predloga. Pretpostavljam da da će sada predsedavajući dati pravo meni da, u skladu sa Poslovnikom, obrazložim nekoliko zakona koje predlažem da raspravljamo danas.Mislim da je posebno važno da razmotrite ove predloge zakona, s obzirom da na dnevnom redu ove sednice ponovo, kao i pre nedelju dana, nalazi se samo jedan jedan jedini zakonski predlog, i to zakonski predlog izmena i dopuna, koji je predložila Vlada, a koji ima samo četiri člana. Mislim da gotovo šest meseci posle izbora, koji su raspisani da bi sa novom energijom i još brže krenuli u reforme, ovakav način rada ne opravdava ni raspisivanje izbora, ogromnu energiju i novac koji je tada potrošen, ni sve ono što ovu zemlju čeka kako bi se transformisala i postala moderna evropska država.Jedan od zakona su izmene i dopune Zakona o kulturi, koji je donet negde pri kraju prethodnog saziva, i mi predlažemo u izmenama i dopunama ovog Zakona nekoliko intervencija. Prva je da se u kulturnu delatnost uvrsti umetnička fotografija. Tada je bilo protesta udruženja i ukazivanja da je umetnička fotografija u najvećem broju zemalja, u gotovo svim modernim zemljama, prepoznata kao umetničko delo i da to što država Srbija ne radi je loše, da će dodatno umanjiti prava umetničkih fotografa, njihovu i onako tešku egzistenciju zbog kršenja autorskih prava i da smatramo da je potreba da se ispravi ova greška izmenama i dopunama Zakona o kulturi.Druga stvar, oko koje je bilo mnogo polemike tada, je priča o penzijama za ugledne kulturne radnike, umetnike i tada je prvobitna ideja zakonodavca bila da se to potpuno ukine. Onda ipak pod pritiskom javnosti ostala je ova mogućnost u zakonu, ali kaže se u izuzetnim slučajevima, bez da je definisano u samom zakonu koji su to izuzetni slučajevi. Ostavljeno je ministru na arbitražu i mi predlažemo da se uvede obaveza da država onim najistaknutijim umetnicima, koji dobiju međunarodne i najviše međunarodne domaće nagrade, obezbedi nacionalnu penziju. Hvala.

nema, nije glasalo – 140, od ukupno 156 narodnih poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.Narodni poslanik Marko Đurišić, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine,

Poštovani predsedavajući, poštovane kolege narodni poslanici, ovaj zakon je donet na kraju prošlog saziva kada je parlament radio i ostvarivao svoju osnovnu zakonodavnu ulogu. Međutim, samo usvajanje ovog zakona još uvek nije proizvelo efekte, po našem mišljenju, loše, zato što je njegovo stupanje na snagu, odnosno primena odložena za 1. januar sledeće godine. Zato smatramo da je potrebno izvršiti neke intervencije kako bi ovaj zakon bio manje loš

Znamo i sami da se tu pojavljuju najveće disproporcije i najveće plate u javnom sektoru se upravo nalaze u ovom delu, u javnim preduzećima gde gotovo da nema nikakve kontrole. Vidimo da se dele trinaeste, četrnaeste, ne znam ni ja koje plate u monopolskim preduzećima koje jednostavno ne mogu da ostvaruju profit, s obzirom na svoju monopolsku poziciju na tržištu.Smatramo da je potrebno izvršiti ovu izmenu kako bi mogao da se uvede stvarni red i da se stvarno zna, da dođemo do toga da se za isti posao, da radite u bilo kom delu javnog sektora, da li je to državna uprava ili javno preduzeće ili NBS, javni servis, prima ista plata.Sledeća stvar, ovaj zakon je po našem mišljenju vrlo negativan za zaposlene. Na brojne načina umanjuje njihova prava i mi smatramo da to mora da se promeni, da se primene pravednija rešenja kod neraspoređenih radnika, s obzirom da oni sada bez ikakvog obrazloženja mogu da dobiju status neraspoređenih, dobijaju platu nekoliko meseci, a posle toga automatski im prestaje zaposlenje. Takođe, smatramo da treba da se ukine član koji govori o budžetskom ograničenju koje se postavlja kao nešto što je potrebno ispuniti, vrhunski cilj je budžetsko ograničenje, poštovanje budžeta, a ne ostvarenje one uloge koju državni organ ili javno preduzeće treba da ostvari. Smatramo da je to pogrešan princip. Mislimo da svi ovi organi postoje da bi obavljali neki posao, a ne da bi poštovali budžet. Hvala. **Maja Gojković** Stavljam

Hvala poštovana predsednice.Inače, današnji dan je Međunarodni dan devojčica i ovaj zakon bi na određeni način pomogao za ostvarenje onih ciljeva koje inače na današnji dan se promovišu, a to je pravo na obrazovanje, zdravstvenu zaštitu i ostale ljudske potrebe.Nažalost, ono što nas je ponukalo da podnesemo ovaj Predlog zakona je činjenica da on nije menjan od 2009. godine i pored velike priče o tome kako Srbija ima veliki problem sa natalitetom i kako je potrebno nešto uraditi kako bi se trend koji postoji već dugi niz godina, o tome da više građana Srbije godišnje premine, nego što se rodi, da se promeni.Realnost promeni.Realnost je danas tužna, poražavajuća. Podaci govore da samo 25% dece ostvaruje neko pravo iz ovog zakona, dok je 2000. godine taj procenat bio 50%. Mi smo predložili nekoliko rešenja, ja ću probati neka od njih da vam obrazložim, ali ovo je dosta obimna promena zakona i sasvim sigurno zahteva jednu ozbiljnu diskusiju i žao nam je što u prethodnih pet godina, skoro pet godina, koliko je formirana nova većina u Republici Srbiji nije bilo sluha za ove teme i ni jedan jedini put se izmena i dopuna ovog zakona nije našla pred narodnim poslanicima.Naša ideja je da se lakše ostvari cenzus koji je potreban za ostvarenje dečijeg dodatka, kao osnovne mere podršci porodicama sa decom. Smatramo da bi kroz ovu promenu i nekoliko drugih broj dece koja bi ostvarivalo ovo pravo bi se brzo, vrlo brzo, mogao da poveća do 50%, a s obzirom sjajno stanje u budžetu kako svakodnevno slušamo i od premijera i od Vlade, to ne bi bio problem, jer ako u budžetu, kao što čujemo je milijardu evra više, mislim da na ovaj način potrošnja nekoliko desetina miliona evra ne bi trebalo da bude problem.Ovaj Predlog zakona bavi se i problemom samohranih roditelja. Poražavajuća činjenica je danas da jedna trećina samohranih roditelja živi u domaćinstvima gde je mesečno primanje po članu domaćinstva ispod 10.000 dinara činjenica poražavajuća, da je najveći broj siromašnih i onih koji se nalaze ugroženi u siromaštvu upravo dolaze iz porodice koje žive samo sa jednim roditeljem. Ovaj zakon trebao bi da omogući veću podršku hraniteljskim porodicama kao i mnoge druge stvari.Pozivam vas, da evo, danas na međunarodni dan devojčica stavite ovaj zakon na dnevni red i da razgovaramo o poboljšanju položaja ne samo devojčica, nego sve dece u Srbiji. Hvala.

Hvala poštovana predsednice, kolege narodni poslanici, Narodna skupština donela je Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija pre dve godine. Poslednjih godinu dana naša poslanička grupa Socijaldemokratska stanka, Narodni pokret Napred Srbijo vam predlaže da donesemo zakon o prestanku važenja ovog zakona koji pre svega treba da vrati one penzije na nivo koji je bio isplaćivan do oktobra 2014. godine kada je zakon donet. potpuno nejasno, po nejasnom kriterijumu Vlada došla sa predlogom zakona koji je nažalost skupštinska većina usvojila da se svim penzionerima koji imaju penzije preko 25.000 dinara za procenat koji ide od 10, u nekim slučajevima i preko 25% umanje zakonski stečene penzije, njihova zakonski stečena imovina, pravdajući sve to teškom materijalnom situacijom i problemima koji postoje u budžetu Republike Srbije.Posle godinu dana od primene tog zakona mi smo počeli da slušamo priče o tome kako je stanje u srpskim finansijama nikad bolje, najbolje na svetu i da se u srpskom budžetu nalazi više ne deficit, nego suficit. Slušali smo prošle nedelje, ponavljam da taj suficit iznosi preko 120 milijardi dinara. Uštede godišnje po ovom zakonu su bile procenjene na nekih 300 do 330 miliona evra.Ako je istina to što čujemo da je u budžetu suficit od jedne milijarde evra, onda je sasvim jasno da su se stvorili uslovi da ovaj zakon koji je pre svega nepravedan, jer ne pogađa sve i pogađa one najugroženije koji ne mogu ni da se bore za svoja prava, jer nažalost, ne možete očekivati da 600, 700.000 ljudi, penzionera u poznim godinama protestvuju i bore se za svoja prava, što im je jedino ostalo posle ovakve mere i ovakve odluke Vlade.Po nama su se stekli uslovi da zakon prestane da važi. Predlažemo vam da po njegovom stupanju na snagu se penzije vrate na onaj nivo na kome su bile pre umanjenja 2014. godine, a da se razlika koja nije isplaćena u prethodne dve godine isplati u narednih godinu dana u 12 mesečnih

poslanik Marko Đurišić predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmeni Zakona o javnim medijskim servisima. Izvolite. Hvala poštovana predsednice, kolege poslanici, pitanje naplate takse kako se nekada zvalo na električnom brojilu, a danas takse za javni medijski servis koja se naplaćuje na potpuno isti način kao do 2014. godine uz račun za električnu energiju koji se isporučuje svakom građaninu koji ima brojilo.Kada je donet, pored toga što je prekršio ko zna koje obećanje vladajuće većine o tome da će ova taksa biti ukinuta, a ona je posle samo nešto više od godinu dana vraćena, ovo rešenje koje je usvojeno donelo je novu nepravdu.Naime, u zakonu je predviđeno da je poreski obveznik vlasnik svakog električnog brojila bez obzira da li je to lice fizičko ili pravno je vlasnik nekoliko električnih brojila.Pošto zakon nije predvideo mogućnost da se oslobodi recimo vlasnik električnog brojila na garaži, na nekom pomoćnom objektu u domaćinstvu, ti ljudi danas po nekoliko puta plaćaju ovu taksu. Iako danas možda ta taksa nije toliko velika, 150 dinara, ona je 150 dinara samo do kraja godine, podsetiću vas. Naredne godine ona bi mogla da bude do 500 dinara, koliko kaže zakon, zavisno kako će upravni odbor javnog medijskog servisa odlučiti.Zato smatramo da je potrebno doneti ovu izmenu koja govori o tome da se jedno fizičko, odnosno pravno lice može samo na jedno brojilo plaća tu pretplatu, a ne na nekoliko, kao što je do sada slučaj. Čuli smo danas i od poslanika vladajuće većine koji je postavio pitanje šta ćemo sa takvim slučajevima, šta će Vlada uraditi kako bi se to promenilo, evo pošto Vlada ne radi, makar ne šalju zakone, poslala je samo dva za ova dva meseca, mi vam dajemo predlog za izmenu i dopunu Zakona o javnim medijskim servisima koji treba da reši ovaj problem da omogući da se pravednije plaća ova taksa koja je bila jedna od brojnih neispunjenih i lažnih obećanja vladajuće stranke. Hvala.

12, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 144 poslanika.Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.Narodni poslanik Marko Đurišić predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o predlaganju zakona.Izvolite. Hvala poštovana predsednice.Drago mi je što čujem odobravanje nekih narodnih poslanika za ovaj zakon.Malo zvuči rogobatno, ali on je jednostavno naša ideja da predložimo ovakav zakon, je činjenica da ne postoje jasna pravila o tome na koji način se zakoni predlažu.Postoje opšte odredbe koje se najčešće zloupotrebljavaju vezano za donošenje i predlaganje zakona po hitnom postupku i statistika u prethodnom sazivu je poražavajuća - 54% zakona, koje je Skupština usvojila, Vlada Republike Srbije je predložila po hitnom postupku. Oni su ušli u proceduru u roku od nekoliko dana, bili donošeni bez javne rasprave, bez toga da su zainteresovani činioci mogli da kažu svoje mišljenje, stručna javnost, bez toga da su bili na vreme i upoznati sa posledicama donošenih zakona, pa su onda takvi zakoni proizveli mnoge probleme u svojoj primeni i onda su se vraćali ponovo u parlament na doradu.Da bi se te stvari promenile, mi smo predložili Predlog ovog zakona, koji malo detaljnije razrađuje proceduru predlaganje zakona - koji su to izuzetni slučajevi kada zakoni mogu da se predlože po hitnom postupku i kako skupština postupa sa takvim zakonima.Mislimo ovaj saziv, teško je naravno brojati i praviti statistiku, s obzirom na dva predložena zakona ukupno od strane Vlade Republike Srbije, od kojih je jedan bio po redovnoj proceduri, ali evo ovaj koji smo danas stavili na dnevni red je došao po hitnom postupku i ako se o potrebi za njegovim o potrebi za njegovim usvajanjem govorilo mesecima unazad i o nekim rokovima, to je trebao da bude, ne znam, 1. oktobar, pa 10. oktobar, zakon smo doneli tek danas, raspravljaćemo ga, usvojiti tek do kraja nedelje i mislimo da je to loše, jer se time stavljaju oni na koje se zakon odnosi u neizvesnost. Ne znaju na kraju, s obzirom da evo javnost isključena iz ovog našeg zasedanja, nema tv prenosa, ne mogu ni da znaju o čemu se u zakonima koje Skupština donosi, šta se u njima donosi, o čemu se tu radi, na koji način će to uticati na njihove živote i mislimo da je zato potrebno doneti jedan ovakav zakon. Hvala vam.

Hvala.Poštovana predsednice, kolege narodni poslanici, više od godinu dana pokušavamo da dobijemo vašu podršku za stavljanje na dnevni red Predloga ovog zakona.Njegova suština je da se hrana za bebe oporezuje manjom stopom poreza, ne 20 kako je sada, nego 10%.Pokušavali smo da vam obrazložimo i ukažemo na brojne probleme roditelja koji zasnivaju porodicu, porodica sa decom, malom decom, koji svakodnevno moraju da kupuju hranu za bebe i za decu. Činjenica da se oni nalaze u teškom materijalnom stanju, da se zbog toga, nažalost sve manji broj porodica odlučuje na podizanje potomstva. Predlagali smo ovu meru, kao jedan početak i simbolični gest koji treba da promeni stvari u Srbiji.Nažalost, vašu podršku nismo mogli da dobijemo i kada smo govorili jednom prilikom kod izmena i dopuna Zakona o PDV sa ministrom za finansije u ovom parlamentu, on je smatrao da jedna ovakva mera ne bi verovatno imala velike efekte, pozivao se na drugu meru koja postoji u Zakonu o vraćanju PDV i da je to mnogo bolji način za podršku države porodicama sa decom.Nažalost, sada čujemo da Vlada ima nameru i tu meru da ukine i toliko pre smatramo da ovaj naš predlog zavređuje vašu pažnju s obzirom da je jedini razlog koji je ministar rekao da bi usvajanje jedne ovakve izmene donelo dodatno administriranje poreskim organima.Mislimo da poreski organi, s obzirom da ne rade već dve godine, ne izdaju poreska rešenja privrednicima koji svoj porez plaćaju paušalno, ima sasvim dovoljno vremena da odredi ono što ovaj zakon predviđa, a to je da samo potpiše šta je to hrana za bebe koja bi se onda usvajanjem ove izmene oporezovala nižom stopom PDV i usvajanjem ove mere, siguran sam da bi dali jedan mali, ali sasvim sigurno značajan doprinos porodicama sa decom i da bi pomogli da se siva ili ne znam ni ja kako da opišem slika, koja govori o tome koliko se danas beba u Srbiji rađa i kakva nam je budućnost, da bi ovaj zakon mogao da pomogne, kao i Predlog zakona koji nije dobio vašu podršku, a radi se o novčanoj podršci porodicama sa decom.Pozivam vas da ipak ovaj Predlog zakona stavimo na dnevni red i uradimo nešto za budućnost Srbije. Hvala. **Maja

11, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 148 poslanika.Konstatujem da nije prihvaćen predlog.Narodni poslanik Marko Đurišić predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o bezbednosti i zdravlju na radu.Izvolite.

zbog potrebe da što pre donesemo akte iz dnevnog reda ove sednice.Prelazimo na rad po utvrđenom dnevnom redu.Prva

poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.Shodno članu 192. stav 3. i članu 193. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres.Da

Hvala.Poštovana predsednice, poštovane kolege narodni poslanici, Narodna skupština je, u skladu sa zakonom, u obavezi da izabere članove Saveta Regulatornog tela za elektronske medije zbog isteka mandata jednom broju dosadašnjih članova REM.Iz tog razloga, kao što sam već rekla, u skladu sa Zakonom o elektronskim medijima, nadležne službe i Odbor za kulturu i informisanje Narodne skupštine Republike Srbije sproveli su zakonom utvrđene procedure u vezi sa popunom ovih upražnjenih mesta članova Saveta REM.U

udruženja čiji su ciljevi ostvarivanje slobode izražavanja i zaštite dece, udruženja izdavača elektronskih medija i udruženja novinara i nadležnog odbora Skupštine AP Vojvodine.Na svojoj sednici, koja je održana 28. juna, Odbor za kulturu i informisanje konstatovao je da je Gordani Suši, predstavniku Udruženja izdavača elektronskih medija i Udruženja novinara, mandat istekao 23. maja 2016. godine. Javni poziv za izbor člana Saveta REM u ime ovog predlagača objavljen je 15. avgusta 2016. godine u dnevnom listu „Politika“, a 17. avgusta 2016. godine u „Službenom glasniku Republike Srbije“, kao i na veb sajtu Narodne skupštine.Ovlašćeni skupštine.Ovlašćeni predlagači su, na osnovu člana 10. stava 2. Zakona o elektronskim medijima, u roku od 15 dana od dana objavljivanja, dostavili svoje predloge Odboru za kulturu i informisanje i uz predloge kandidata dostavljena sva potrebna dokumentacija koja je propisana zakonom. Nadležna služba Narodne skupštine obezbedila je predstavnicima predlagača prostor za održavanje sastanka radi utvrđivanja zajedničkog predloga dva kandidata, odnosno liste od dva kandidata.Na

Na osnovu postignutog dogovora a u skladu sa članom 11. stav 8. zakona, odbor je 22. septembra 2016. godine obavio razgovor sa predloženim kandidatima i zaključio da isti uputi Narodnoj skupštini.Takođe, mandat je 18. februara 2016. godine istekao i Goranu Karadžiću, koji je u ovom organu bio kao predstavnik nadležnog odbora Skupštine AP Vojvodine, koji je biran na period od šest godina. Javni poziv za izbor člana Saveta REM u ime ovog predlagača objavljen je takođe 15. avgusta 2016. godine u dnevnom listu „Politika“ i 17. avgusta 2016. godine u „Službenom glasniku Republike Srbije“, naravno, kao i na veb sajtu Narodne skupštine Republike Srbije.Ovlašćeni predlagač je imao rok od 15 dana da na osnovu člana 10. stav 2. zakona dostavi svoje predloge Odboru za kulturu i informisanje, što je i učinio. Uz predloge kandidata, dostavljena je i sva potrebna dokumentacija koja je propisana Zakonom o elektronskim medijima.Odbor je 22. septembra 2016. godine obavio razgovor i sa ovim predloženim kandidatima i zaključio da listu kandidata koju je kao ovlašćeni predlagač podneo nadležni odbor Skupštine AP Vojvodine, a na kojoj se nalaze Siniša Isakov i Đorđe Vozarević, dostavi Narodnoj skupštini jer su se stekli uslovi za sprovođenje postupka za izbor članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije.Odbor za kulturu i informisanje je Narodnoj skupštini uputio izveštaje sa održanih sednica, u kojima su navedeni svi elementi sprovedenih procedura, kao i biografije kandidata za članove Saveta REM koje su predložili zakonom ovlašćeni predlagači. Zahvaljujem se. **Maja Gojković** Zahvaljujem.Da li predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa žele reč? **Ana Stevanović** Uvažena predsednice, drage kolege narodni poslanici i narodne poslanice, poštovani građani Srbije, pre nego što započnem uopšte raspravu o članovima REM, volela bih samo da se osvrnem na one dužnosti uopšte ovog regulatornog tela.Nije retko da se građani pitaju, ne samo građani, već i političari, pitaju se često ko je zadužen da se starlete i rijaliti uklone sa naših medija. Upravo je REM ona institucija koja je zadužena za to. Međutim, REM taj posao ne radi. REM je zadužen za zaštitu, zatim, zadužen je razvoj i za očuvanje medijskih sloboda i razvoja mišljenja. Takođe, REM je zadužen za zaštitu interesa javnosti i mora da brine o kvalitetu programa kao takvog.Da

Zahvaljujem, gospođo predsednice.Dana 19. januara 2016. godine citirala sam aktuelnog premijera Vlade Republike Srbije, koji je u to vreme obrazlagao svoju odluku za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Danas ću ga citirati ponovo. Tada je rekao da mu je potreban pun mandat za podršku naroda kako bi Srbija bila spremna da se pridruži EU kao partner za donošenje teških odluka, a između ostalog kako bi se više poštovali civilni sektor i kako bi mediji koji rade slobodno činili Srbiju uglednijom u svetu.Nakon svetu.Nakon poslednjeg izveštaja o napretku Evropske unije, a i Deklaracije Parlamentarnog odbora za pridruživanje, koji je nedavno održan upravo ovde u zgradi parlamenta, istaknut je kao nedostatak napretka u oblasti medija upravo nedovoljno nezavistan položaj regulatornog tela o kome danas govorimo i u čije članstvo biramo danas kandidate.U

da li smo i dalje od onih vrednosti evropskih ili demokratskih koji se zasnivaju na poštovanju pravne države, na poštovanju zakona, na poštovanju podele vlasti i poštovanju nezavisnosti regulatornih tela, dakle, da li smo tu nešto napredovali. Mislim da ćemo dokazati da, nažalost, nismo. Primer je upravo jedna rekla bih čak i sapunska opera ili politički triler koji je trajao mesecima, biće skoro godinu dana kada je u pitanju izbor članova Saveta REM.Gotovo cele prošle godine, na očigled javnosti, građana Srbije, Skupština Srbije ili ovaj visoki dom, kako često volimo da ga istaknemo, zloupotrebljen je kao najvažnija demokratska institucija u zemlji kako bi se poslanička većina naterala da izabere jednog jedinog kandidata, unapred, bez demokratske rasprave i bez poštovanja procedura. Videće se iz priloženog da se radi o jednoj ličnosti o kojoj ja ne želim da govorim lično, ali želim da govorim o njemu samo u kontekstu poštovanja procedure i činjenice da se po svaku cenu želelo doći do načina uz gaženje svih procedura, svih pravila, da upravo on bude izabran na ovo mestu.Htela

Gospodinu Goranu Pekoviću mandat je istekao davnog 16. decembra 20115. godine, Porfiriju Periću i Goranu Karadžiću 26. marta 2016. godine i Gordani Suši 23. marta ove godine tokom predizborne kampanje.Za nas se sada postavlja nekoliko pitanja. Zbog čega je taj proces trajao toliko dugo, naročito kada je u pitanju izbor za mesto ispred nevladinih organizacija ili organizacija civilnog društva koje se bave ljudskim pravima i pravima deteta? Proces za izbor za ovo mesto počeo je 13. oktobra 2015. godine i, kao što vidimo, završava se tek danas. Dakle, pitanje je – zbog čega se to desilo?Takođe desilo?Takođe se postavlja pitanje, s obzirom da zakon u svom članu 11. kaže – od trenutka kada Odbor za kulturu utvrdi listu kandidata, ta lista mora ići na raspravu u plenum na prvoj narednoj sednici Skupštine, taj period od kada je izabrana i potvrđena lista na Odboru za kulturu i informisanje 4. februara 2016. godine, do raspisivanja izbora održano je osam sednica, sedam u vanrednom i jedna u redovnom zasedanju, da bi lista stavljena na dnevni red na poslednjoj sednici ili jednoj od poslednjih pred samo raspisivanje izbora i volšebno odmah i povučena. Zašto? Iz priloženog i svih okolnosti koje su se nakon toga desile možemo da zaključimo samo jedno – u međuvremenu je raspisan konkurs za izbor kandidata ispred članova novinarskih udruženja i, gle čuda, na ovoj listi se sada ponovo pojavljuje gospodin Peković. Zaključujemo da je to bio razlog zbog čega, uprkos i kršenjem Zakona o elektronskim medijima, član ispred nevladinih organizacija i organizacija civilnog društva do dana današnjeg nije izabran, iako je proces trajao skoro godinu dana, da bi se zapravo otvorila mogućnost da se drugim kanalom ili na drugi način izabere poželjna ličnost, očigledno poželjna ličnost, za mesto u ovom savetu. Postavlja se pitanje – zašto? To je pitanje za sve nas i pitanje za javnost i za građane Srbije.Zašto je ovo sve važno? Mi možemo i mislim da smo vrlo često, nažalost, zloupotrebljavali činjenicu da se radi o jednom veoma kompleksnom, tehnički ne tako uvek razumljivom, procesu za građane, da bismo zamaglili ono što je suština ovog pitanja. Nije nikakva tajna da je glavna tema u Srbiji poslednjih godina ne samo sloboda medija, o čemu je mnogo bilo reči i nadam se biće i još, već o tome kakav program gledaju građani Srbije. Da li je to kvalitet za koji se mi kao poslanici zalažemo? Da li su to rijaliti šouovi? Da li su to skandalozne emisije pune nasilja i vulgarnosti koje se gledaju u terminima kada i mladi ljudi i građani Srbije bi mogli da gledaju obrazovne programe, kulturne programe i da budu i blagovremeno i na pravi način informisani? To je ono čime se bavi ova agencija gde mi danas biramo ljude koji treba da brane upravo taj javni interes. Naš je zadatak da sprečimo da u tu agenciju budu izabrani oni koji će braniti lični, partikularni, politički ili bilo koji drugi privatni interes, već isključivo javni interes.Takođe, interes.Takođe, zašto je to važno? Da se podsetimo člana 22. Zakona o elektronskim medijama. Šta radi ovaj savet? Šta radi ova agencija? Izdaje dozvole za pružanje medijskih usluga, uređuje kriterijume za izdavanje dozvola, vodi registar, kontroliše rad medija, dakle, ne kontroliše ni Vlada ni Skupština nego upravo ovo regulatorno nezavisno telo, izriče određene mere, podstiče očuvanje, obratite pažnju, i zaštitu srpske kulture i jezika i kulture nacionalnih manjina, podstiče razvoj stvaralaštva, podstiče razvoj profesionalizma i uređivačke nezavisnosti.Mi smo na nadležnom odboru postavili pitanje kandidatima koji su danas na dnevnom redu, naročito jednom od njih koji je već jedan mandat bio u ovoj agenciji. Pitali smo ga – šta ste vi lično učinili da se podstakne razvoj stvaralaštva, da se unapredi program, da se podstakne razvoj profesionalizma i uređivačke nezavisnosti? Nismo dobili dobar odgovor.Takođe, odgovor.Takođe, želim da istaknem važnost ove agencije kada su u pitanju i neke druge odluke, o tome će možda govoriti i moje kolege i koleginice u nastavku rasprave, ali ona se odnosi na značaj javnih servisa jer je regulatorna agencija za elektronske medije direktno nadležna za rad javnih medijskih servisa, pre svega izborom članova upravnih odbora. U proteklom periodu se može jasno videti, da je ova agencija želela da osnaži javne medijske servise, ne bi vodio proces izbora članova upravnih odbora na netransparentan način, bez pružanja bilo kakvog jasnog odgovora legitimnim pitanjima koja je uputila javnost stručna, građanska, civilna i mi kao narodni poslanici.Zbog toga smatram

Imajući u vidu da smo mi već imali jednu listu ovde pred Skupštinom, koja je bila potpuno legitimna, poslanici većine pred raspisivanje izbora nisu želeli da daju poverenje nijednom od ta dva tadašnja kandidata. Sada imamo novu listu. Na njoj se nalazi jedan koji je bio i na prethodnoj. Pošto tada nije izabran, ne morate biti mnogo pametni da zaključite da verovatno neće biti ni sada.

dana?Dakle, iz priložene dokumentacije u poslednjih godinu dana, vrlo je jednostavno zaključiti da će poslanici SNS danas ili sutra danas ili sutra kada bude dan za glasanje glasati za Gorana Pekovića i gospodina Lazarevića. Ako nisam u pravu, onda se postavlja pitanje zašto smo godinu dana odugovlačili proces, uz kršenje svih mogućih procedura, i pre svega, urušavanje dostojanstva Narodne skupštine. Mi smo ovde branioci nezavisnosti tih tela i nezavisnosti ljudi koji će u ime građana obavljati taj posao i u interesu građana obavljati taj posao.Ako smo mi dozvolili da svako može da utiče na ishod glasanja u Skupštini na tako transparentan, očigledan i sraman, ja bih rekla, način, onda je to jedna jako loša poruka i za građane Srbije i za parlament koji treba da bude branilac svih građana i branilac pravne države u Republici Srbiji.Zbog toga DS će podržati kandidata koga su predložile organizacije civilnog društva, jednog od dva predložena, ali zbog zloupotreba u procesu izbora kandidata ispred udruženja, ispred AP, ne znam da li smo u mogućnosti da na legitiman način podržimo bilo kog kandidata. Zahvaljujem se za sada, ostaviću vreme ovlašćenom predlagaču za kasnije.

Srpska napredna stranka će glasati onako kako ona misli da je najbolje i neka svaka poslanička grupa glasa onako kako misli da je najbolje, a biće izabran onaj koji bude dobio većinu glasova narodnih poslanika. Ali, je nedopustivo da se blati cela jedna poslanička grupa i cela jedna stranka samo zato što neko u jednom momentu nema većinu pa ne može da izgura svog kandidata, pa sada mi treba za njega da glasamo.Dakle, to je nešto što, ja mislim, u Narodnoj skupštini nije zabeleženo, da od 11 minuta rasprave pet minuta se priča o Aleksandru Vučiću, a ostalih šest minuta se priča o tome, a, zašto vi iz SNS nećete glasati za ovog, nego ćete glasati za onog. Na kraju krajeva, otkud vi uopšte znate za koga ćemo mi da glasamo.Dakle, ne tražim da se glasa o povredi Poslovnika, ali tražim da se zaštiti dostojanstvo Narodne skupštine, jer ovde su upotrebljene reči da je nešto sramno, da SNS krši proceduru, da nekome nešto onemogućava, što jednostavno, apsolutno nije tačno. **Maja ja sam se prijavila za diskusiju, pa ću iskoristiti svoje pravo da odgovorim pojedinim poslanicima, kasnije o poštovanju procedure pošto sam i predsednik Odbora za kulturu i informisanje i stojim iza toga da je procedura poštovana, kao što je poštovana procedura i u prošlom mandatu, iako je predsednica bila govornica pre mene.Sada, mislim, nema replike. Povreda Poslovnika, dostojanstvo parlamenta ugroženo time što ste vređali jednu poslaničku grupu i govorili…Šta ste

)Da, smatram da ne smemo da napadamo jedni druge, jer pravo glasanja je isključivo pravo poslanika pojedinačno koga želi, koga ne želi da podrži. Znači, to nije kršenje procedure, to je udaranje u zdrav razum ako nekome spočitate kako glasa.Reč

Poštovana predsedavajuća, poštovane kolege narodni poslanici, bez obzira koji je vladajući režim bio na čelu Srbije od formiranja ovog regulatornog tela za elektronske medije, ranije RRA, sadašnjeg REM-a, oni su uvek bili instrumentalizovani u političku funkciju i nikada nisu vršili svoj posao, i to je ono što je osnovni problem koji naša poslanička grupa Dveri ima sa radom ovog državnog tela.Zašto tela.Zašto tek sada se biraju novi članovi, jer prosto, najbolje je ostaviti one članove koji su se pokazali kao sluge svih režima. Najbolje bi bilo ne menjati uopšte one koji su tako dobro služili prethodnom režimu, tako dobro služe i ovom režimu. Opet, oko ovih novih koje treba sada izabrati, da vidimo ko može da izvrši veći uticaj, da li bivši, da li sadašnji režim, ali da u svakom slučaju oni ne budu nezavisni i stručni, već instrumentalizovani u političke funkcije.Dveri funkcije.Dveri su apsolutno protiv ovakvog rada ovog državnog regulatornog tela i navešću nekoliko ključnih razloga. Prvi je njihov odnos u dosadašnjim izbornim kampanjama, i 2012. i 2014. i 2016. godine, kada je ovo državno telo izgubilo svaki smisao postojanja. Naime, oni treba da obezbede ravnopravan medijski tretman u izbornom procesu svih učesnika u izborima. Oni to nikada nisu uradili, ni 2012, ni 2014. ni 2016. sve naše prijave, na sve naše zahteve da se obezbedi ravnopravan medijski tretman su se oglušili. Uvek im je izgovor bio potpuno besmislen, da tek rade analizu i da će posle izbora biti poznata konačna analiza tretmana svih izbornih učesnika na medijima. Posle izbora ta analiza više nije relevantna niti bitna niti može da utiče na rezultate izbora. Dakle, REM bivša RRA toleriše neravnopravan tretman svih medijskih učesnika.Naravno, učesnika.Naravno, da je SNS na poslednjim izborima imala preko 60% prisustva na medijima, a svi ostali učesnici izbornog procesa 40%. E, to ne može, zato postoji REM koji će da kazni one medijske emitere koji ne poštuju ravnopravnost svih izbornih učesnika u izbornom procesu. To nikada nije uradio REM, nikada nikoga nije ozbiljno kaznio. Nikada nikoga nije isključio iz emitovanja. Nikada nikome nije zabranio emitovanje programa iz prostog razloga što neravnopravno tretira izborne učesnike, a obavezan je da ravnopravno tretira.Da ne govorim o tome kako političari sa vlasti neposredno zloupotrebljavaju državne funkcije u izbornoj kampanji. Mislite da ih je REM nekada opomenuo, da ih je nešto kaznio, da im je zabranio. Naravno, da ne. Dakle, imamo situaciju u kojoj se REM neposredno stavlja u funkciju izvršne vlasti, a evo sada šest meseci posle izbora, još uvek nemate izveštaj ovog regulatornog tela za elektronske medije o nedavno održanim izborima. Čak i posle šest meseci nisu sposobni da podnesu izveštaj da li je bilo ili nije bilo, a svi znamo da nije bilo ravnopravnog medijskog tretmana svih izbornih učesnika.Sve naše prijave jednostavno su odbačene pod ovim besmislenim izgovorom. Da ne govorim da smo, recimo, 2014. godine na izborima izbačeni iz one debate na RTS i da su pravo da učestvuju imali samo parlamentarne stranke. Zamislite, tek te besmislice. Ne postoje parlamentarne stranke kada je parlament raspušten. Svi smo podjednaki izborni učesnici koji predamo deset hiljada potpisa i podjednako pravo imamo da budemo ravnopravno tretirani na medijima. Nikada to nije poštovano. Uvek su stranke na vlasti imale više od 50% medijskog tretmana, a svi ostali na kašičicu.Drugi problem sa ovim regulatornim telom jeste ignorisanje svih ozbiljnih inicijativa da se stane na put ovim katastrofalnim rijaliti programima koji promovišu prostituciju, nasilje, pornografiju i sve druge gluposti ovog sveta. Još 29. marta 2013. godine tražili smo zabranu pet rijaliti šoova zbog vređanja javnog morala, skaradnosti, promocije pedofilije, medijske prostitucije kao i ruženja svih tradicionalnih vrednosti u Srbiji. U pitanju su u potpunosti nemoralne emisije „Veliki brat“, „Farma“, „Preljubnici“, „Luda kuća“ i „Trenutak istine“. Mislite da je tadašnji RRA ikada reagovao. Ili kada smo 16. aprila 2015. godine ponovili ovaj zahtev

oni stoje iza rijaliti šouova. Oni im dozvoljavaju emitovanje, oni pothranjuju, promovišu, podržavaju emitovanje ovih najskaradnijih mogućih programa u najudarnijim televizijskim terminima. Jesu li nekada nekoga nešto kaznili, isključili, zabranili, ili pomerili emitovanje posle ponoći ili, ono što smo uvek predlagali, dodatno ih oporezivali zbog ovih kič i šund programa, pa makar da od toga imamo neke koristi, pa da taj novac uložimo u finansiranje kulturno-obrazovnih programa, školskih programa, sportskih programa i svega onoga drugoga, što treba da bude pravi porodični program na našim medijima. Ne, nego treba rijaliti šouovi da budu u najudarnijim terminima na našim medijima. Zašto? Da bi se zaludela ova nacija, da bi se raspametilo ono malo što nam je ostalo pameti, da bi se skrenula pažnja sa ključnih državnih problema, da se ne bi razgovaralo o vlasti i o njenom učinku ili neučinku i njenim rezultatima ili odsustvo rezultata, nego da bi „Parovi“, „Farma“, „Veliki brat“, „Trenutak istine“ bile teme koje će biti u dnevnim novinama, sutradan nakon emitovanja u velikim elektronskim medijima.Dakle, da li neko sistematski pothranjuje rijaliti šouove da bi oni zabašurili ozbiljne teme u ovoj državi ili neko možda zapravo toleriše ukrupnjavanje medijskog monopola stranih emitera na našem tržištu? Da li mi, kao što je svojevremeno Crnjanski tridesetih godina govorio da mi postajemo kolonija strane knjige, danas možemo da kažemo da mi postajemo poput kolonija stranih medijskih sadržaja, da mi gubimo domaće medije i da postajemo kolonija ukrupnjenog stranog medijskog programa?Evo, da vas informišem, ako niste upoznati, da od sutra kablovski operater SBB, koji drži više od 60% tržišta u Srbiji, izbacuje iz svog programa naš domaći televizijski SOS kanal, koji jedini u Srbiji ozbiljno prati domaći sport. Time, naravno, pravi monopol za strane sportske kanale, ubija praćenje domaćeg sporta i naravno da REM na to ne reaguje, kao što REM ne reaguje, i to je možda najskandaloznija stvar koju želim da kažem u vezi sa ovom državnom institucijom, a to je da ona toleriše emitovanje prekograničnih kanala, poput, recimo, Foksa, Animal planeta, Diskaverija, Historija ili drugih, koji ovde imaju svoje ispostave u Srbiji, ovde uzimaju domaće reklame i naplaćuju te reklame i ovde ih emituju, ali ovde nikakav porez ne plaćaju, jer se vode kao prekogranični kanali.Da li može bilo koji domaći operater da ne plaća porez za emitovanje o oglašavanje? Naravno da ne može, biće kažnjen. Strani prekogranični kanali mogu da ne plaćaju porez u Srbiji i da krše Zakon o oglašavanju i to toleriše REM.Dakle, REM ne radi svoj posao. Evo, da budem veoma precizan. Iako je Zakon o oglašavanju stupio na snagu, on se ne poštuje. Hiljade tv-spotova domaćih kompanija se i dalje svakodnevno naknadno ubacuje u programe koji se reemituju u mrežama srpskih operatera. Međutim, vreme je da se postavi pitanje – zašto za kanale čija su sedišta u zemljama EU i Amerike, a reemituju se u Srbiji, ne važe srpski zakoni, a važe, recimo, za kineske ili ruske kanale?Dok se domaći emiteri grče iz dana u dan da opsluže brojne domaće poreske obaveze, propise i regulative, za čije i najmanje prekoračenje dobijaju drakonske kazne i zabrane emitovanja, dotle prekogranični kanali ubiraju ekstra profit naplaćujući emitovanje domaćih reklama i spotova bez bilo kakvih poreskih obaveza prema Republici Srbiji, dok REM spava.Domaće televizije koje su značajne za informisanje građana i punjenje budžeta nemaju ravnopravne uslove privređivanja, jer kršenjem ovog zakona prekogranični kanali su u dominantnoj monopolskoj poziciji. Dakle, ponovo su interesi stranaca u Srbiji u prvom planu.U mreži SBB-a od 12. oktobra, kao što sam već rekao, ostaće jedva nekoliko domaćih kanala, ali neće biti domaćeg sporta, čime neko praktično ostvaruje monopol na našem medijskom tržištu. Gde je tu zaštita interesa države Srbije da stimuliše i razvija sport i sportske aktivnosti i zdrave stilove života, pre svega kod mladih? SOS kanal 20 godina vodi kampanje protiv droge, pušenja, za fizičko i mentalno zdravlje nacije. Da li je to razlog da bude isključen iz SBB sistema?Očigledno je prisustvo sukoba interesa i postojanje nelojalne konkurencije ako na mreži u čijem je vlasništvu šest kanala Sport kluba eliminišete direktne konkurente, kao što su, recimo, Arena ili Sos kanal.Zašto REM ne ispunjava svoje zakonske obaveze? Da li će se oglasiti drugi državni organi? Da li vlast ima kakvu ulogu, gospodine Martinoviću u ovome ili ne? Ko toleriše ovu vrstu ukrupnjavanja stranog monopola u sferi medija koji preovlađuje i u pisanim i u elektronskim medijima i čime naša domaća medijska scena jednostavno na taj način dolazi u drugi plan da vi ne možete prosto da budete prisutni na sopstvenom medijskom tržištu?Znači, strani mediji vrše neku vrstu kolonijalizacije našeg medijskog prostora i država to dozvoljava. Dakle, kako onda da imamo poverenje u bilo kog novog kandidata? Da li je taj novi kandidat ovde pred nama ikada izložio neki svoj plan rada ili šta on uopšte želi da radi ili kakve bi možda nove ideje mogao da ponudi?Uostalom, da li tu ima bilo kakvih novih kandidata, ako je jedan kandidat bio, recimo, primera radi, gospođa Snežana Stojanović Plavšić, državni sekretar Ministarstva za kulturu i informisanje u vreme Mlađana Dinkića i poslanik URS-a, članica Odbora za kulturu i Programskog saveta RTS-a u vreme te vlasti,

ne vidim zašto bismo mi uopšte podržali izbor ovakvih kandidata koji su ili predstavnici bivšeg ili su bliski sadašnjem režimu ili, što je još verovatnije, rade za gazde oba režima, za strance, pošto i bivši režim i sadašnji režim su uvek gledali više strane, nego domaće interese, pa su tako stranci zapravo i vladali osnovnim sferama našeg društva – privredom, medijima i drugim ključnim segmentima upravljanja Srbije.Dakle, Srbije.Dakle, REM ne radi svoj posao, REM služi vlastima, REM u izbornom procesu ne štiti interese ravnopravnosti svih medijskih učesnika, REM ne štiti porodične televizijske programe od nasrtaja rijaliti šoua i promocija svega nakaradnog, kiča, šunda i nemorala, REM ne oporezuje ili ne kažnjava ili ne juri prekogranične kanale koji ovde zloupotrebljavaju svoju poziciju i ostvaruju prihode, a ne plaćaju porez ovoj državi. REM gubi svaki smisao i svaku svoju funkciju i svaki ovaj izbor bilo kog ovog kandidata, ako se nastavi ovakva praksa, nema nikakvog smisla, jer je REM izgubio smisao. Mi ovde treba da dovedemo u pitanje poslovanje jedne tako besmislene institucije koja jednostavno ne vrši ni jednu svoju funkciju.Da li je moguće da mi imamo izbore u Srbiji u kojima pobednik na izborima, naravno, gospodin Aleksandar Vučić, nije sporno da je pobedio na tim izborima, ali nije izašao ni na jedan direktan televizijski duel sa bilo kim iz opozicije već punih pet godina? Ljudi, da li je to normalno? Kako se zove ta sloboda medija? Kako se zove ta demokratija u kojoj taj veliki lider i tako moćan državnik i tako veliki pobednik na izborima ne sme da izađe ni na jedan direktan televizijski duel ni jednom opozicionaru nikad i nigde?Pazite, nemojte sada da branite Aleksandra Vučića, nema potrebe. On je sam rekao u emisiji „Ćirilica“ – izaći ću sam protiv svih opozicionih lidera na duel.

ako bi on radio svoj posao kako treba, da reguliše izbornu materiju tako da obezbedi kvalitetne televizijske duele učesnika na izborima, da obezbedi reklamiranje bez troškova, o državnom trošku na državnim nacionalnim frekvencijama i da podstakne tu vrstu dijaloga, polemike, suprotstavljanja i sučeljavanja između vlasti i opozicije, a ne da praktično omogućava vladajućem režimu, sve jedno ko, sada je SNS upotrebila 60%, možda je DS prošli put upotrebila 70% medijskog prostora. Dakle, sve imamo u izveštajima REM-a, ali kada? Šest meseci posle izbora, kada su izbori prošli, formirana nova Vlada, onda se seti neki OEBS, onda se seti neki REM da kaže da su izbori medijski gledano bili neregularni, da nije bilo ravnopravnog tretmana učesnika na izborima i naravno da su izbori u tom smislu bili krajnje neregularni.Dakle, Srpski pokret Dveri će na svaki način tražiti ukidanje ili potpuno preimenovanje stavljanja u drugu funkciju ovako obesmišljenog državnog Regulatornog tela za elektronske medije. Oni služe vlastima, oni služe interesu stranog kapitala ovde,